записали за изказване по разглежданата точка господин Лъчезар Тошев, господин Петър Димитров, господин Диан Червенкондев, господин Божинов и господин Терзийски.

че е недопустимо такъв въпрос – дали да се строи атомна централа в сеизмично опасна зона – да се решава с референдум. Независимо какво е съотношението след гласуването, смятам, че е абсолютно недопустимо

Четвърт век от моя живот съм посветил да се противопоставям на такова решение и на този проект за изграждането на АЕЦ „Белене”. Още през 1988 г.

Затова пък на запад от Никопол сеизмичността на нашата територия рязко спада. Той обяснява в своята книга, че Карпатската дъга прави сеизмична сянка, която поставя площадката на АЕЦ „Козлодуй” в много по-благоприятно положение спрямо тази на АЕЦ „Белене”. Увеличил съм от неговата книга схемата и картата на този район (показва копие на от Карпатите, тъй като епицентърът, който предизвиква такива големи земетресения във Вранча, се намира от източната им страна и по този начин засяга една част от България, а другата част остава в сеизмична сянка. Това обстоятелство го кара да изрази своето учудване – въпреки че нашите учени не са очаквали да се случи голямо земетресение в Свищов, то се е случило. Имаше над 100 души жертви. Аз съм внесъл Проект за решение за изграждане на мемориал на тези жертви – 106 души, от земетресението в Свищов през 1977 г., повечето от които познавах, защото аз съм оттам. Бях там по време на това земетресение и си спомням цялата трагедия на срутването на сградите, паниката на хората, огромната трагедия от загубата на толкова много хора, които бяха цели семейства, някои от тях – три поколения семейства, загинаха в това земетресение. Защо се случи така? Защото учените са смятали, че там не може да се случи голямо земетресение. Такова земетресение обаче е имало през 1940 г. Моята майка си спомня за това голямо земетресение, когато се срутва голямата църква „Света Троица” в Свищов.

която в момента е много възрастна дама, казва, че тогава нарочно са намалили сеизмичността на този район, за да се намалят разходите за строителство. Ето начина, по който тогава се е подхождало и което става причина за толкова много жертви в Свищов, които ние няма да забравим! Това е една от най-важните причини, която ме кара да се противопоставям на опитите да се изгражда атомна електроцентрала на площадките между Свищов и Белене, тъй като не можем да провеждаме политика на руска рулетка. Руската рулетка е занимание на руски офицери, които са слагали един патрон в барабана на револвера и когато са го завъртали, са натискали спусъка с дуло, опряно до тяхната глава. Ако патронът е попаднал в дулото, тогава те се самоубиват, а ако не вдига им се адреналинът и се забавляват по този начин. Ние не можем да поемаме такова решение. На това място не може да се строи опасен обект, не може да се строи атомна централа. Ето защо, ако разглеждаме бъдещето на нашата енергетика, би трябвало да се концентрираме върху алтернативите за развитие на енергетиката, но в никакъв случай да не поемаме този риск. Напоследък в областта на ядрената енергетика бяха открити нови технологии. В края на миналата година в един германски вестник – „Ди Пресе”, излезе публикация за един нов реактор във Фламанвил в Нормандия, Франция, който е от 1650 мегавата. По-важното е, че отработеното му гориво и радиоактивни отпадъци са с много по-ниска радиоактивност и могат да живеят много по-кратко, по-кратко, отколкото на другите атомни реактори. Ето, това е ново поколение атомен реактор. Не говоря за термоядрените технологии, които също се развиват. Така че когато трябва да вземаме решение какво да правим по-нататък в нашата енергетика, нека да имаме предвид, че са се появили нови технологии, които дават нови възможности за развитието на енергетиката. Няма никакъв смисъл ние да си купуваме един чисто нов „Москвич” в момента, когато вече има нови технологии, нови коли,

настояваме да се изгражда атомна електроцентрала в тази зона с висок сеизмичен риск. Не трябва освен това да поставяме в зависимост нашата енергетика от един вносител на ядрено ядрено гориво и на други енергийни носители, за да можем да постигнем своята енергийна независимост на базата на една разумна диверсификация на източниците на енергия. Това е приоритет, който според мен трябва да стане общ и да постигнем съгласие по него в Народното събрание. Ето защо смятам, че ние трябва да подкрепим проекта за решение, внесен от депутатите от Синята коалиция, който категорично приключва с въпроса за строителство на АЕЦ „Белене” на тази площадка и отваря въпроса за развитие на нашата енергетика по друг начин. На въпроса „Защо населението в Белене иска да има този проект, когато то живее в непосредствена близост до площадката?”, отговорът е много ясен – защото през тези години там не се случва нищо друго. На тази площадка няма никакво строителство. Имаше предложение да има автомобилен завод. Има предложение да има газова централа. Такива обекти не се случват поради това, че има група хора, които настояват да се изгражда атомна централа и продължават да настояват това да се случва. Ако в момента на площадката има активи за за примерно 50 милиона, а са изразходвани 1 млрд. 200 милиона, то въпросът е къде са отишли тези пари и не е ли просто желание, човешка алчност, желание да продължават да се влагат средства в безумен проект, който освен това е опасен и може да изтрие от картата

Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Тошев, нека да не заблуждаваме обществеността, както и народните представители в тази зала. Технологията, която би трябвало да бъде инсталирана и построена на площадката в Белене,

Нека да не заблуждаваме хората и за това, че можело да се строи нещо друго в Белене, обаче вижте, лакомията била голяма и никой не искал да го строи. Дами и господа, в колко български градове като Белене има безработица, по-висока от тази в Белене, и никъде не се строят никакви заводи? Имаме два пъти вложени над милиард – веднъж в края на социализма, веднъж сега. Нека не бъдем толкова богати, за да пилеем тези пари, защото България има нужда от тази ядрена енергетика. А що се отнася до предложението на Синята коалиция и на това решение, аз предлагам да го допълнят всичко, което работи в България като Кремиковци, като БГА „Балкан” и всичко останало – всичко да бъде забранено, за да може България да няма индустрия, за да може България да бъде колониална държава!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Тошев, аз се учудвам защо Вие не споменахте и не извадихте тук едни други факти. Не знам защо ги спестявате на колегите отляво за една кореспонденция между българската и руската страна за това кой каква позиция е държал тогава, защо я е държал, какви са статистическите данни от строящите се към този момент и вече изградените към този момент атомни електроцентрали по отношение на сеизмичността на района, в който са строени? Изненадан съм, че не го направихте. Много Ви моля, извадете тези факти, извадете думите на тези , които са искали да искали да спрат проекта, кои са те, кои са тези, които са настоявали, и на каква цена са искали да го спрат тогава, и каква е цената сега? Благодаря.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Чукарски, благодаря за репликата, която ми направихте. Човешката алчност понякога може да доведе до човеконенавистничество, защото по политиката на руска рулетка е точно това! Заради това някой да вземе милиони

подписан от лидерите на Европейската народна партия, от групата на социалистите, на либералите и на Обединената левица. Ето го тук този проект (показва документа), в него застъпвам същата позиция и допълнително предлагам да не се строят атомни централи край морския бряг, тъй като в случай на ядрена авария,

Благодаря Ви, госпожо председателстваща. Уважаеми колеги, днес ще присъстваме на урок по политическа аритметика. трябва да докаже, че 60% „да”, не е 60%, а е 60% „не”. След днешното заседание всички сме вече убедени, че отговорът ще е точно такъв. Много интересно. Направете го. го. Горе-долу четири години Вие управлявате на инат на българите. Направете го и на прощаване, тъй като все пак трябва да обясните как това „да”, в парламента става „не”.

Каквото и да ни каже нацията, ние ще направим това, което ни е казал Бойко Борисов.” Когато манипулирахте въпроса, изпитах нещо като уважение към Вас, тъй като беше елементарно да обявите отговора „да” за своя победа и да кажете: „Да, ние се подчиняваме на нацията и ще правим нова ядрена централа в „Козлодуй”.” Нормално и лесно. Викам: „Гледай, браво на тях!” Ако отговорът е „не”, щяхте да кажете: „Няма да правим нова ядрена централа, ще правим нов блок в „Козлодуй”. Мили, скъпи, то за тази работа трябва надраменно устройство.

Вие станахте инициатори, Вие се отказахте и казахте три пъти „не”. Днес Вие сте битите от българския народ на проведения референдум – това е елементарната истина.

Кого представлявате в продължение на четири години? Вие нямате половината. Когато става въпрос за референдума за „Белене”, Вие казвате „не” на становището на хората, тъй като не са 100 процента или поне 99,9, но това не Ви пречеше четири години да твърдите, че имате доверието на българите и да управлявате съвсем законно. Две думи за лявата коалиция. Не знам, действително там трябва малко да се посвиете. Стратегия, внесена от господин Иван Костов в Народното събрание, приета от Народното събрание, където пише, че трябва да изграждаме нова ядрена мощност че тази ядрена мощност трябва да бъде на площадката на „Белене” – черно на бяло. Това е лошото на историята, че понякога е документирана и не става да се появяваш, и с лекота да отричаш историята. Да не говорим за предизборната платформа на ГЕРБ, съгласно която трябваше да изградим „Белене”. Скъпи приятели от ГЕРБ, не знам какво ще запомнят българите от Вашите лентички, но една лентичка ще запомнят – лентичката, която не беше срязана на 1 януари 2013 г., след която трябваше да влезе в експлоатация първият блок на „Козлодуй”. Тази несрязана лентичка ще гласува срещу Вас на предстоящите парламентарни избори. (Реплики две думи за манипулацията – колко хиляди мегавата били заявени, при кого били заявени и така нататък. 12 хил. мегавата бяха заявени, но не беше при тройната коалиция. Било през 2010 и след 2010 г. по закона, който бил приет по времето на тройната коалиция. Всички летим на самолети. Самолетът има автопилот, но има и пилот. Когато пилотът вижда, че автопилотът не може да се оправя, той се намесва. Кой беше в кабината на българския самолет, бе, джанъм? Не видяхте ли, че има заявка за 12 хил. мегавата?

тъй като тук имате пряко отношение, господа от ГЕРБ, отговорността за тези 12 хил. мегавата е на Вас. Около 7 мегавата има от фотоволтаици по време на лошата тройна коалиция. Не мога да не кажа две думи и за Комисията „Белене”. Месеци се занимавахме с периода 2005-2009 г. Щом стигнахме до 27 юли 2009 г., комисията спря да се събира. Защо така, господин Червенкондев? Защо така? Най-интересното беше, когато в предаването на bТВ госпожа Петкова – шеф на АДФИ, се появи като представител на политическата сила ГЕРБ.

се случи – в навечерието на увеличението на тока преди 1 юли 2012 г., Семерджиев заяви, че е оптимист и не смята, че повишението на крайната цена на електроенергията от 1 юли би превишила 10%. 10%. Изведнъж някой му нареди и той направи увеличението от 13,6%. Кой му нареди? Надявам се, че след промяна на властта, господин Семерджиев ще проговори, тъй като тази цена е била провокация. Аз си задавам въпроса: ако 13,6 е била истинска цена, обоснована цена и не сте излъгали, то сега какво правите? Как намалявате цената? Значи сега лъжете, че цената може да падне с 8% или най-малкото, както обичаше да казва Вашият премиер: „Залагате бомба под бъдещото управление на България”. Но нали не сте бомбаджии,

Борисов непрекъснато обяснява, че Сергей не бил подписал договора. Четири години той не можа да разбере, че договорът се подписва от НЕК и договорът се разтрогва от НЕК. Съветът на директорите на НЕК до ден-днешен не е взел решение за прекъсване на договора за „Бе-ле-не”. Няма решение! Решението го е взел Борисов, но то не интересува Русия, не интересува Арбитража в Париж. Тях ги интересуват отношенията между НЕК и „Атомстройекспорт”. Мили и скъпи, на тази основа ние ще бъдем осъдени да платим тези претенции на „Атомстройекспорт” и българите ще трябва да платят и тези два милиарда лева. Откъде? От енергията, която няма да произвеждаме? (Шум и реплики от ГЕРБ.) От нежеланието да направим „Белене” ще бръкнем отново в джоба на българина и това, което днес е по улиците, ще Ви се струва като мечта в сравнение с гнева на хората, когато трябва да се приемат тези пари. Финансирането на проекта. Аз съм благодарен на дамата, която сложихте начело на ДКЕВР, тъй като тя изпълняваше ролята на преводачка на RWE. Тази дама честно каза: „RWE си отиде, понеже България не можеше да осигури пари за българското участие в проекта”. Не за участието на RWE, българското участие в проекта. ДИМИТРОВ: Няма пари, понеже господин Дянков каза, че няма държавни гаранции. Откъде да ги извади? Да отиде да събира от джобовете на българите авансово, за да финансира проекта?! Няма да стане тази работа! От тази гледна точка аз си задавам и другия въпрос: защо не обсъдихме руското финансиране на проекта? Може да е неизгодно и да го отхвърлим, но ние изобщо не го обсъдихме. Защо Турция ще прави своята ядрена централа по този проект? Русия рискува да си инвестира, Русия изгражда, Русия си връща инвестицията от приходите, ако има такива приходи, и тогава прехвърля собствеността на Турция. Ние защо не отидохме към тази схема? Кое ни попречи? Искахме в Комисия „Белене” да се отговори на този въпрос, но с усилията на госпожа Петкова и господин Червенкондев, а и господин Иванов има неоценим принос, ние не получихме отговор на този въпрос. Има един много не български отговор: тази централа, изградена по тази схема, щеше да излезе на па-за-ра и да се конкурира с другите производители. Господин Мартин Димитров, какво лошо има да има още един играч в конкуренцията след като рискът не е за нас, а за Русия? Какво лошо? Лошото е само едно – трябваше двете централи в Мини „Марица Изток” да за-къ-сат. Така че, скъпи приятели, изгубвате шанса, в това число и днес, с това гласуване, което ще направите, България да си осигури евтина, чиста, сигурна енергия за един век. Тук се приказва: „сеизмична заплаха”. Дрън-дрън! Всички изследвания показват, че сеизмичната обстановка между Козлодуй и Белене е аналогична. Няма грам раз-ли-ка. Тук си приказваме едни сказки като за малки деца. Скъпи колеги, за още няколко часа, те са по-малко от 168: не пренебрегвайте волята на хората! Виждате какво се случва, когато едни политици пренебрегват волята на хората. Хората казаха „да” на този референдум. Не пренебрегвайте тази воля! Завършвам. Вашият лидер Бойко Борисов се опита да замени демокрацията със себе си, да замени държавата със себе си – той дава всичко, той строи, той сваля, той предлага 20 депутати на килограм да даде на другите, той прави всичко. И падна от власт. Днес Вие искате парламентът да замени

Всяко решение на един парламент струва толкова, колкото е доверието в него. Така че това решение не струва и 6%, тъй като ще го подкрепят около половината от присъстващите депутати, а като гледам като бройки няма да са и толкова. Това решение струва 2%, не повече, и то няма значение. Така че гласувайте както намерите за добре. Българинът ще Ви коригира на изборите. Следващият парламент ще отмени това решение и ще вземе онова, което е в интерес на България. Благодаря. Реплики? Няма. Господин Червенкондев, имате думата за изказване. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз наистина съм изумен от предното изказване, тъй като за пореден път се вижда, че левицата е извън времето и пространството. Какво се случва днес по улиците, какво се получава днес, какво искат хората? Нека се сетим и да си припомним какво става. Стават едни протести, от които всички хора навън искат яснота, прозрачност, контрол. Искат да се разсекретят всички договори, които са били досега. Какво предлага БСП? Наистина аз много ще се радвам да излязат на един такъв митинг пред всички тези хора, които в момента протестират, и да кажат реално какво предлагат. Хората навън протестират, че цената на тока е скъпа, протестират за секретните договори на „Мариците”. Какво предлага БСП? – „Уважаеми хора, ние Ви предлагаме един нов, още по-секретен договор”. множество споразумения, множество нарушения и производство на електроенергия, която дори е по-скъпа от „Мариците”. Това предлагате в момента на всички, които протестират. Излизате навън и казвате: „Досега най-скъпата електроенергия, ако е 136 лв. или 140, ние Ви предлагаме електроенергия на 150 лв. Освен това, за да се изплати тази централа, ние ще направим един нов, още по-голям дългосрочен договор”. На „Мариците”, ако е 15 години, съгласно разчетите на консултанта HSBC, за да се върне само кредитът, който е необходим за изплащането на тази

че нарушенията, които са констатирани от Агенцията за държавна финансова инспекция – това, което показахме от кашоните и папките в Комисията „Белене”, са грубите нарушения на интереса на всички българи. Какво имам предвид? Нека първо започнем със Закона за обществените поръчки. Дали в момента той е спазен, когато се е договаряла тази централа? Може би трябва да се сетим и от резултатите на една друга комисия, която разследваше корупцията по висшите етажи на властта. Там се вижда как са се правели тези поръчки – по телефона. По телефона от някакви лица, които договарят кога, къде и може би кога ще се обявят и кой ще е победителят на тези резултати. Каква е цената? Ами цената никой не я знаеше в момента. Когато се сключва договорът, се сключва договор без необходимата ескалация – ескалацията, която ще определи крайната цена. Това, което казваха и защитниците на тезата „Белене”, че цената ще бъде 4 млрд. евро. Тази цена се разнасяше навсякъде по медиите, разнасяше се пред хората, които в момента се заблуждаваха, че токът ще бъде без пари. А какво реално се случи?

Отворихме кашоните и видяхме каква е прогнозната цена на стратегическия инвеститор, който дойде – това е немският концерн RWE. Той прецени, че цената е 10,588 млрд. евро – 21-22 млрд. лв. Никой не казва откъде ще дойдат тези пари. На изслушване в комисията „Белене” дойде тогавашният заместник-министър на ядрената енергетика, ядрен експерт, който каза: „Да, цената на АЕЦ „Белене” ще бъде много – над 10 млрд. евро”. Подаде възможност за публичен дебат – дебат, в който и да било научен институт, пред всички хора, пред обществото, с който той проф. Нигматулин, да разобличи всеки един, който лъже и буквално каза така: „...който лъже, че цената на АЕЦ „Белене” ще бъде под 10 млрд. евро и цената на електроенергията ще бъде 4 или 5 евроцента”. (Реплики.) Каква е истината? Това трябва да знаят хората, които протестират днес навън, че цената на произведената електроенергия от един блок на АЕЦ „Белене” ще бъде над 150 лева на мегават. Това се доказа и от консултанта, който беше нает – Ейч Ес Би Си, това се доказва от RWE и от енергийните експерти. Никой от страна на привържениците на този заробващ за България проект проект не излезе и не защити с конкретни цифри, с конкретни анализи каква ще бъде цената на централата и на произведената електроенергия. Затова хората, които са навън, трябва да знаят трябва да знаят едно, че в този проект има множество нарушения. Също така хората протестираха защо ЕРП-тата са заобикаляли процедурата по Закона за обществените поръчки?

никога няма да променим своя нрав. Имаше и такава българска поговорка. Това е доказано в цялата процедура по Проекта „Белене”. Когато е било необходимо да се сключи окончателен договор за изграждането, за гаранциите за България, за цената, за ескалацията – такъв договор не е сключен, а е подписано едно рамково споразумение, в което не само че не е определена крайната цена и оскъпяване, а без каквито и да е било гаранции за България са преведени около 200 млн. евро като аванс на руския изпълнител, без да има гаранция от насрещната страна, без да има реално свършена работа милиона евро от всички нас, от българския данъкоплатец, от Националната електрическа компания, от всички хора, които са навън – 200 млн. евро! И това не е достатъчно. Стигаме до положение, че този обект трябва да бъде подравнен, трябва да бъде изчистен, трябва да бъде вкарана някаква строителна фирма, която да го почисти. Какво се случва? По типичния начин на управление, на секретност, без обществена поръчка, без защита на националните интереси се сключва договор за 109 млн. евро. Това е Допълнително споразумение от множеството такива, които са сключвани за Проекта „Белене” – за 109 млн. евро, без конкурс, без търг! А колко реално струва тази работа – 5, 10 или 50 милиона?! Никой не знае, защото няма оценки, няма публична процедура. Затова хората навън протестираха и против ЕРП-тата, и против всички злоупотреби, които са ставали в енергетиката, защото стават без процедури, заобикаляне на Закона за обществените поръчки. милиона – веднъж имаме 200 милиона, сега още 109 милиона вкарваме допълнително по сметката на „Белене”! Стигаме и до следващата стъпка. Имаме едно неизползвано оборудване, доставено до площадката на „Белене”, което трябваше което трябваше да бъде интегрирано в Проекта „Белене”. Това оборудване естествено е продадено. Нима смятате, че това е пак по Закона за обществените поръчки – да се намери най-добрият купувач,

без оценка на лицензиран оценител, без конкурс, без нищо. В момента цената на проекта, която първоначално е оценена от архитект-инженера – това е фирмата „Уорли Парсънс”, е 295 млн. евро. Това оборудване в този състав струва 295 млн. евро без какъвто и да било конкурс, без каквито и да било преговори допълнително – поне в комисията и на база изследването не бяха показани, се сключва рамково споразумение за продажбата на това оборудване за 205 млн. евро. Ето, тук изчезнаха още 90 млн. евро – изчезнаха от нас, от цената на електроенергията, от всички хора, които протестират. Къде са те, се питат? Това не е всичко. Затова оборудване България е получила единствено и само 89 млн. евро, останалите – до 205 млн. евро, са отишли за покриване на разходи на руската страна по изкарването на това оборудване – транспорт, застраховки, оценки, анализи, документация. Изчезнаха още 110 млн. евро. Няма ги! Къде са те? Трябва отговор – да излязат всички, които в момента подкрепят този проект – на хората, които са вън, на хората, които им е скъпа електроенергията, на хората, които протестират за злоупотребите в енергетиката. Парите ги няма. Много се спекулираше, че ето, виждате ли, в момента 1 милиард евро са вложени в този проект. Въпросът е: къде бихме намерили останалите 9 млрд. евро, или 20 млрд. лева? В момента по финансирането на Проекта „Белене”, освен че са вкарани 300 млн. лева държавни пари, от държавния бюджет – това е доказано, доказано е и от Решението на Министерския съвет, тези пари изчезват. Освен това финансирането на проекта става и с конкурс за осигурено банково финансиране, което е направено така, че парите от 250 млн. евро – България досега е платила над 80 млн. евро разходи по този кредит, в рамките на 4 години. Това е една непосилна за потребителски кредит лихва по време, която се променя десетократно. пъти е променена надбавката по кредита в размер 250 млн. евро, а парите не са отишли изцяло за АЕЦ „Белене”. Парите са отишли по финансиране на недостига на Националната електрическа компания и финансиране на други проекти, които са били от тройната коалиция, като „Цанков камък” – над 40 млн. лева от този кредит, който по принцип е за мостово финансиране на проекта АЕЦ „Белене”. Буквално казано, като е излъган и принципалът, държавният регулатор – целта на кредита е променен за общо финансиране, за финансиране на нуждите на тройната коалиция. Уважаеми коалиция. Уважаеми колеги, нека да знаем, че този проект, първо, е опасен за финансовата стабилност на България. Второ, той е започнат в изключителни нарушения – без подписан договор, без защита на интересите на страната. ще осигури една непосилна цена на електроенергията за всички нас, за хората, които протестират. Това не трябва да се допусне по никакъв начин. Затова призовавам ние да подкрепим Проекта за решение внесен от Синята коалиция, като единствено бих предложил, като процедурно предложение, да отпадне точка трета от него, тъй като видяхме, че насилствената продажба на такова оборудване може да бъде доста опорочена. Нека да оставим отговорността на това правителство, или това управление, което в момента ще бъде отговорно за вземането на решението. Що се отнася до въпроса за руското финансиране, господин Димитров пропусна да каже, че наистина турската страна взима такова финансиране единствено и само при необходимите държавни гаранции за задължително изкупуване на енергията, която, както се доказа, е над 10 цента на киловат, тоест 18 стотинки. Това ли искат хората отвън? Това ли ще им намали сметките на тока? Не, разбира се, единствено и само ще продължи една порочна схема, която в рамките на предните от 2006 г. до 2009 г. е доказала, че функционира и защитава тяснопартийни тяснопартийни и енергийни интереси. Благодаря за вниманието.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Червенкондев, от Вашето изказване успях да извлека един извод – Вас историята не Ви учи. Независимо какви удари и какви знаци получавате, Вас историята не Ви учи. Вие споменавахте многократно хората, които протестираха. Вие споменавахте протестиращите. Явно не си направихте основния и важен извод, че хората протестираха срещу непосилния начин на живот, който са принудени да водят. Хората протестираха срещу това провалено управление, което ги доведе до ежедневна борба за физическо оцеляване. Искам да Ви задам въпроса. Излязоха 150 хиляди души на улицата и Вашето правителство хвърли кърпата и избяга,

уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги! Господин Червенкондев, много Ви моля да спрете с тези спекулации за бъдещата цена на Проекта „Белене”. Това са спекулации, които не почиват върху нищо. Преди референдума беше организирана много солидна Международна конференция с участие на светила в енергетиката и въобще в Българската академия на науките, и тя беше открита от сегашния министър на образованието. Там хората, за които това е въпрос на бизнес, за които това е не просто биография, обявиха, че най-евтината електроенергия в света се произвежда от ядрени мощности. Вие самите, Вашето правителство, обявява, че ще ограничи износа от „Козлодуй”, за да може да се продава по-евтина електроенергия на населението, на потребителите, а Вие тук излизате и обявявате небивалици, които са абсолютно несъстоятелни. Може да лъжете народа, но временно. Трета реплика – Станислав Иванов. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Червенкондев, моля Ви, когато говорите от трибуната за далаверите, които са се случвали на площадката „Белене”, докарайте нещата докрай. Защо не казахте за това писмо, в което шефът на „Козлодуй” е поискал оборудването преди те да го харижат за 89 милиона на руската страна? Защо не покажете това писмо, когато шефът на „Козлодуй” е помолил купеното от българската страна оборудване за „Белене” да бъде дадено на „Козлодуй”, защото така или иначе на „Козлодуй” ще се наложи да купи такова оборудване? Какъв беше техният отговор: „Не сме го дали, защото се бяхме договорили с руската страна”. (Реплики от КБ.) Именно тази цена, която те са откраднали с тази далавера, влиза в сметките за тока, за които хората в момента протестират. Затова, моля Ви, разкажете и за тези неща, хората да придобият ясна представа за цялата лъжа, която се е случила на площадката „Белене”, за огромната кражба, която се е случила. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще започна отзад напред. Да, господин Иванов, ето това е писмото (показва тогавашното ръководство, е поискало основни блокове и оборудване, което е абсолютно същото като V и VІ блок в „Козлодуй”, да бъде дадено на българската централа, да може тя спокойно да си поднови живота за V и VІ блок. Да, ама не! Когато зададохме въпроса: „Защо въобще не сте влезли в преговори с „Козлодуй”, с българската централа, която дава най-евтин ток в България?”, отговорът беше: „Ние вече бяхме се договорили с руската страна”. от ГЕРБ.) „Бяхме се договорили!” Да, може би по телефона, разбрахме, че договорките са били по телефона. Господин Петков,

Освен това дойде и заместник-министърът на ядрената енергетика и хвърли ръкавицата на всички Ваши енергийни експерти. Елате на дебат, елате на открит дебат в Българската академия на науките и съответно ще разоблича всеки лъжец, който казва, че ще бъде 4 или 5 евро цената на тази централа. Затова разликата между Ямбол и Стамбул, и „Белене” и „Козлодуй” е голяма, господин Петков.

пари, които са разпределяни без обществени поръчки, за това, което сме тръгнали да правим без да имаме осигурено финансиране. Това, че сме продавали без конкурси, без оценки. Ето, затова стачкуват хората. До момента ние не сме имали никакъв проблем и се срещаме с протестиращите, видяхме техните искания. Но, отидете Вие при тях да им обясните всичко това, което говорите. Отидете! И наистина ще бъдете „изключително добре”

Прави го със завидна лекота. Така невежите вземат важни решения и е много лесно за невежия да взема сложно решение. Днес ГЕРБ ще зачеркне „Белене”, дори без да съзнава, че това решение противоречи на стратегии, правителствени решения и международни договори на правителството, което те са излъчили. Днес ГЕРБ – тези, които се уплашиха и сдадоха властта под натиска на стотици хиляди на улицата, не зачитат легитимната воля на повече от милион и На какви решения ще противоречи днешното решение, уважаеми дами и господа? Министерският съвет е приел решение, с което приема и утвърждава третия Национален план за борба с климатичните промени. За да се постигнат целите, които са резултат от международни договорености на това правителство, то се позовава на Националната енергийна стратегия, гласувана от Вас. Вас. Посочва се, че за да се постигнат целите на Европейската стратегия 2020, има два пътя. Първият е в недрата на България да се съхранят 9 млн. 200 хил. т въглероден двуокис, което никой от Вас не може да каже колко ще струва. Вторият път е до 2020 г.

Факт е резултатът от този референдум, че той приключи с преобладаващ отговор „да” на тези български граждани, които заявиха „да се развива ядрената енергетика в България”. Факт е, че резултатът от този референдум задължава Народното събрание да вземе решение и да се произнесе. Факт е също така, че това Народно събрание преживява последните си вече не дни, а часове.

(Шум и реплики от ГЕРБ.) Народното събрание с абсолютно изчерпан кредит на доверие трябва да вземе решение по резултата от този референдум и по въпроса дали да се развива ядрената енергетика в България. Днешните изказвания от ГЕРБ и сателитните им партии порочно и некоректно представят фактите не само по отношение бъдещето на ядрената енергетика в България, но и по отношение резултатите от този референдум, а той приключи с отговор да се развива ядрената енергетика.

е национален проект от жизненоважно за България значение, жизненоважно значение за енергийната и икономическата независимост на България, за националната ни сигурност. (Шум и реплики факти и аргументи нямат абсолютно никакво значение за Вас, Вие и сателитните Ви партии днес ще приемете отново решение, което е в ущърб на българските национални интереси и на България.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!

българският народ се оказа много мъдър и само 20% от българските граждани участваха на последния референдум. Въпреки че бяха плашени, че ще бъдат подложени на зърнена диета, тоест да ядат, каквото зърнат, те продължиха да бъдат да бъдат мъдри! не, всички в тази зала бяха наясно, че не може да се постигне гласуването от последните парламентарни избори, тоест да гласуват повече от 4 млн. 300 хил. български граждани. Всички го знаехме. Въпреки това искахме да има референдум, на който да се похарчат 14-15 милиона, вместо тези пари да бъдат дадени на майките, за увеличаване на детските надбавки Така или иначе, народът отново се оказа по-мъдър от нас. Искам да Ви кажа от тази висока трибуна: дано да не съм лош пророк, но съм сигурен,

тя ще иска да го спечели с мандата на ДПС, разбира се, техни коалиционни партньори, Ви гарантирам, че те няма да вложат нито една стотинка в „Белене”. (Реплики от КБ.) Да, могат да вложат някакви пари, само за да ги откраднат. Господата от БСП обаче ще се оправдават и ще се крият зад своите коалиционни партньори, че те не искат да се изгражда централата в „Белене” или изобщо да се развива енергетиката. Неслучайно, уважаеми дами и господа народни представители, когато се коментираше въпросът за референдума и да се развива ли ядрената енергетика в България, ДПС нищо не казаха по този въпрос с ясната представа, че в утрешния ден те ще бъдат параванът. И сега не звучи добре пред българската общественост да стават техни представители и тук, от трибуната да заявяват, че са били за референдума, но не за развитие на ядрената енергетика в България, а за други, по-важни въпроси за България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! АЕЦ „Белене” е финансовата сатурнова дупка на прехода. АЕЦ „Белене” е най-голямото корупционно посттоталитарно блато, което Вие сътворихте! АЕЦ „Белене” не е най-голямата черна каса на комунистическата мафия на България! АЕЦ „Белене” е най-добре овъзмездената българо-руска прегръдка в ущърб на българските граждани! АЕЦ „Белене”, където и да бръкнеш, мирише на мръсни и откраднати пари. И това най-добре ще го видите много скоро, защото главният прокурор на Републиката възобнови досъдебното производство за източване на над 90 милиона. Но там, в тези документи, има данни, от които се вижда, че източените милиони са над 500 милиона. Да не говорим какво сте правили по отношение на схемите вътре за строежа на АЕЦ „Белене”. Там е така, както казва народът: „Куче влачи, диря няма”. Но дирите аз ги зная. И дирите са към швейцарските банкови сметки на Вашите кукловоди. И запомнете, един ден заради България, заради честта на българските граждани, на тази площадка в АЕЦ „Белене” трябва да бъде построен затвор за корумпирани политици от високите етажи на властта. И отпред пред този затвор трябва да има монументи – монументи на тези, които направиха така, че България да бъде ощетена с няколко милиарда. Това е. АЕЦ „Белене” ощети българската държава и българския народ с няколко милиарда. Това е истината и аз съм сигурен, че един ден тези пари от швейцарските банкови сметки на Вашите вождове, на които Вие още се кланяте, защото те Ви плащат предизборните кампании, скоро ще бъдат репатрирани тук, в България. Запомнете ми думата. И последното, което искам да Ви кажа знам, че Ви боли сега, като чувате истината, но още повече ще Ви боли, когато наистина Вашите министри отидат заслужено в затворите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания Колеги, обаждате се от място, а никой не иска думата да репликира. За изказване – господин Шопов.

Уважаеми колеги, да се успокоим малко. Стига емоции, стига сме си кряскали, стига сме се дърляли едни други, стига сме си посипвали, ние, българите, главите с пепел и стига сме се обвинявали и мразели. АЕЦ „Белене” няма да се строи, поне засега. Не защото ние българите не го искаме. Искате го и Вие, които се заявявате като противници на АЕЦ „Белене”. Искаше го и управляващият – Вашият лидер. Няма да припомням неговите думи как, ако го няма Белене, оставяме на тъмно и умираме. Нали така? АЕЦ „Белене” щеше да бъде построена и от 1 януари тази година щеше дава ток и да се изплаща. Щеше да им е светло, и топло. топло. Господин Станилов одеве открехна завесата и каза някои истини. Аз ще продължа с тях, защото това е същественото. Това е най-важното. Да се строи или да не се строи АЕЦ „Белене” беше, е и трябва да бъде въпрос на автентична българска воля. Но тази воля може да бъде обективирана и приведена от живота в действие от национално или от национално отговорни политически сили. Освен „Атака” в този момент и от осем години насам, и в годината на целия преход няма друга такава политическа сила, която да постави над всичко и единствено като критерий българския национален интерес. Такава не е днес и БСП, защото БСП също служеше на евроатлантическите господари и продължава да служи. Добре е, че по този повод БСП има правилна линия, правилно виждане и защитава тази кауза. Това е добре и ние ги поздравяваме за това. Трябва да продължат тази битка. Тук аз ще ще опонирам на господин Божинов, че от девет кладенеца и от девет дерета била донесена вода, за да бъде направена фалшификацията. Не, господин Божинов. Беше от девет дерета докарана вода, но мътната вода. Мътната вода, която да затъмни безспорната истина, а тази истина е ясна на всички. Аз даже се учудвам на старанието на колегите и хората извън тази зала да изказват разумни аргументи „за” или „против” – за цената, за сеизмичността, за финансирането и още безброй други проблеми, а нещата са много прости. Тези отговори за това защо се случи това, в което се намираме в момента и защо управляващият се отказа от строителството на АЕЦ „Белене”, са точно преди една година – февруарските дни, втората половина на февруари. Уважаеми колеги, спомнете си, дойде голямата бяла майка от Вашингтон. Кои я доведоха е друг въпрос. Да, ясно е кои я доведоха. Това е евроатлантическото лоби в ГЕРБ, което оттук нататък ще поеме партията. армейско-ченгеджийската част ще бъде изметена, разбира се. А тук външният министър и един главен секретар, едни еврокомсомолци ще вземат връх, те ще останат. Те и някои от сините, няма ги в момента, знаем ги, един посланик в Грузия обадиха се от Държавния департамент, че нещата стават страшни за един стратегически национален интерес. И този стратегически национален интерес обаче не е българският, а американският по няколко причини. Има няколко причини, с които няма да Ви занимавам, но Русия не трябва да изнася ядрени технологии, прави се континентална блокада. Това е мощно средство за печелене на пари, защото тази висока технология е мерцедесът в това отношение.

трябва да бъдат те, защото има една доктрина, ако тук се води една конвенционална война – една от възможностите – не трябва и е опасно да падат бомби, защото има атомна електроцентрала. Затова Иран до този момент не е ударен, защото една атомна електроцентрала е щит. Другата причина, разбира се, е Турция – любимото галено дете. Тя трябва да произвежда атомната енергия. Тя трябва да има високите технологии. Тя трябва да бъде премирана. Разбира се, защо пък ние – този презрян за тях православен народ. Причините са още, още и още. Та дойде голямата бяла майка от Вашингтон – едни погали по главичките, на други раздаде нежни шамарки и нареди. Помните, тя дойде за пет часа. Три часа прекара с босовете на циганските кланове за благоприличие, всички да се умилим. Другите два часа привика тук колониалните си

за Сирия. Това бяха трите точки. И в началото на март това, което се случи, спомняте си какво беше – излизаш на 180 градуса. Няма тук разумни съоръжения. Някои тази кауза я взеха – да не се строи. Можете ли да си представите? Да вземеш за кауза на своя живот нещо деградивно! Не да вземеш за кауза на своя живот да построиш нещо, а да не построиш! Някои хора от това живеят – от русофобията си, защото това е русофобия. Защото тук един в скоро скоро време, спомняте си, поиска да се свали, да се махне паметникът на Цар Освободител. Та това са гумените глави. Те са комунистическите глави, те никога няма да уврат. На тях акълът никога няма да дойде. Те са застинали в годините на Студената война! Те живеят още във времето на противопоставянето на НАТО и Варшавския договор! Така че бъдете с тях, слушайте се, водете се, обичайте се. В полза на това, което казвам – за този ключов и повратен момент, който обяснява абсолютно всичко: не се обяснява с друго, а точно с това – вижда се кой накъде е ориентиран. Няма ги, другари от БСП, Вашите верни съюзници, които Ви предадоха и на референдума. Защо? Защото това е партия, която няма нищо общо с националния интерес на България! На тях им беше наредено и на тях им беше поставена задачата – нито на референдума, нито тук! Ето Ви, оставате самички, ще бъдете сами и по този въпрос, и по тази тема. И сега: защо този въпрос за референдума е толкова неприятен за Вас от ГЕРБ? Защото от този момент, от този вот 60 на 40 започна Вашето, на ГЕРБ, свободно, неконтролируемо отвесно падане надолу. Затова и след години ще помните, че това беше ключовата точка, от която Ви започна сривът! Затова ще си спомняте за този момент като за нещо много фатално – нещо, което започна, срина се и завинаги Вашата идилия беше нарушена! В тази мръсна кампания, която се води около референдума, и това трябва да се отбележи: 60 на 40 – в полза, за „Белене” и против „Белене”. Тук успяхте да направите наистина много.

бяха хвърлени усилията на цялото това мръсно петно от няколко хиляди души, които представляват рупорите на евроатлантическите господари, за да ръководят и да осъществяват колониалния модел в България! Всички те – фондации, „Отворено общество”, Институтът за либерални стратегии, хората от различните медии, бяха ангажирани по този толкова важен въпрос да бъде запазена, да бъде охранена, да бъде наложена волята на господарите, защото това е неуспех, то е удар и срещу тях. Затова най-верноподанически настроените от това мръсно петно от няколко хиляди души послушници и осъществители на чуждите колониални цели в България са толкова ревностни!

тук присъстващите ще останат в ГЕРБ. Не говоря за другите политически сили. Каквото съм Ви казвал, така е станало. Можете да бъдете сигурни в това, което Ви говоря. Можем да се обзаложим. Както Както и одеве Ви казах, милиционеро-армейско-ченгесарската част, която създаде ГЕРБ, беше в основата му и го направи политическа сила, изпълни историческата си мисия! Много ми е интересно, когато през нощта Борисов е бил в Американското посолство, дали не се е сетил като сменен колониален владетел да каже – да му се зачете тази заслуга с „Белене”, защото това беше едно от най-черните неща, които той направи за България! Дали изтъкна тази своя заслуга, защото това е огромна заслуга за налагане и продължаване на колониалния модел? СК.) Ще свърша с това – не е последната битка по темата, по въпроса. Можете да бъдете сигурни, че АЕЦ „Белене” ще се строи! Това е епизод. Ще отмине това Народно събрание. Ще дойдат национално отговорни политици, национално отговорни политически сили, които са наясно, че без АЕЦ „Белене”, каквито и аргументи да има против, без тази висока технология

Други желаещи за изказвания? Няма. В такъв случай закривам дебата. Моля, квесторите, поканете народните представители да влязат в залата – предстои гласуване.

Господин Иванов, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Позволете ми като вносител на един от проектите за решения да направя три корекции. Първо, тъй като в раздадения материал липсва заглавие, моля да бъде записано (реплики от КБ): „Решение на Народното събрание относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум”.

Първо подлагам на гласуване направеното от Иван Николаев Иванов процедурно предложение за заглавие и допълнение в преамбюла. (Силен шум

Давам думата на господин Захари Георгиев за процедура по начина на водене, преди да продължим по-нататък с гласуването. Заповядайте. Моля, колеги, запазете тишина! Моля, колеги! Моля, колеги, за ред в залата! Господин Захари Георгиев има думата за процедура! Запазете тишина! ГЕОРГИЕВ: Много Ви отива – председателят на тази група! Много Ви отива! Но ако знаете какъв вид имате оттук, ще го правите много по-енергично.

по въпрос, който не е процедурен, и който няма време да се изкаже! (Реплика от ГЕРБ.) Кой да каже? Правилникът го казва. Не аз, а Правилникът го казва! Като толкова искахте да го направите като предложение за корекция, имате време – парламентарната група. Недейте да си търсите еничари да Ви го правят! Да бяхте си го направили Вие! Това е в нарушение: процедурата, която той направи уж, е в нарушение и Вие гласувахте текст, който го няма! такъв текст, което означава, че това, което приехте преди малко, го няма! То не е валидно и то е обжалваемо в съда! За да сте по-сигурни, че няма да се случи това, пре-гла-су-ва-не. Направено е процедурно искане за прегласуване. (Реплики.) Прегласуваме, колеги!

Колеги, господин Мерджанов поиска процедура и поиска прегласуване. (Реплики от КБ.) Извинявам се, Току-що приключи прегласуването на решението, което преди е гласувано. Моля да възстановим нещата в тяхната хронологична последователност.

Направено е предложение формално за наименование на решението, не че решението не може да бъде обнародвано, като се каже само „решение”! Ако държите да остане без наименование...

Извършено е прегласуване. Отчетени са резултатите по искането на господин Захари Сега ще подложа на гласуване предложението на народния представител Червенкондев за отпадане на т. 3 по Проекта за решение. (Шум и реплики от КБ.) Гласуваме предложението на господин Червенкондев!

по проведените гласувания. Разберете се от кой, защото се вдигат много ръце. Господин Миков – първи, Румен Петков – втори, Михалевски – трети.

То не поражда някакви правни последици. То опорочава и на финала всичко това, което днес искате да решите с едно отиващо си мнозинство от едно приключващо Народно събрание. Този въпрос за „Белене” ще бъде решаван по волята на гражданите в следващия парламент! Уважаема госпожо Цачева, не вземайте върху себе си позора на госпожа Стоянова! Оставете я да си тъне в него! Тя Ви лъже по най-циничния начин! Такава неспособност, такова некадърие за водене на Народно събрание!... Такова нещо няма! Вие разбирате ли, че председателстващата заседанието ни вкара в незаконно вземане на решение? Такова решение няма! Такова решение просто няма! (Реплики от ГЕРБ.) Разбира се, че сме против това решение! Против и по същество, против и като техника! Вие даже не можете да си организирате едно гласуване, което някой Ви е накарал да правите. Значи – некадърието Ви надминава всякакви граници! И затова тази точка не трябваше да се гледа сега от този Парламент, еле пък от тази председателстваща! Трети отрицателен вот – господин Мутафчиев. Уважаема госпожо председател, все още дами и господа народни представители! Аз гласувах „против” това решение по три причини. Първата причина – ние чухме за какво гласуваме. Гласуваме това, което Вас Ви обединява, за съжаление, против интереса на всички останали от българския народ. По три причини и първата причина е, че приемайки това решение ГЕРБ, Синята коалиция и някои от независимите депутати Вие показахте едно, че в Парламента продължава да войнства политическото лицемерие. Защо го казвам това? Защото всички говорите, че одобрявате позициите на протестиращите, че гражданското общество трябва да участва в управлението и в политиката, и днес имат един референдум, в който участваха един милион 455 хиляди човека, които казаха своето мнение. Голяма част от тях казаха: „Да, трябва да се строят нови ядрени централи”. С това решение Вие казвате на 950 хиляди човека, че тяхното мнение Вас не Ви интересува. Вие лъжете и тези, които в момента стачкуват вън! Още нещо! Не за първи път Вие показахте, че Парламентът не гласува в интерес на България, на българския народ. И ще Ви кажа защо. Първо, защото лобистките закони бяха практика на това Народно събрание. Аз искам да Ви питам: колко от Вас имат интерес във фотоволтаиците? Колко са декларирали днес, като гласуваха, че те имат интерес в обратна посока – „Не” за изграждането на ядрената енергетика!? Кажете ми колко са? Много! И Вие ги знаете. И те ще излязат в скоро време и, разбира се, заради това, че цялата политика, която Вие в икономиката на България налагахте, беше под чуждо влияние! И последно искам да Ви кажа – защото с това решение Вие се опитахте да зачертаете единствената част, която работи от икономиката ни ядрената енергетика! Но ще Ви кажа: това е за кратко! Защото Ви казваме: „Сбогом!” и следващият Парламент ще промени това решение! Вземам думата, госпожо председател, по начина на водене и се надявам, че след като се ориентирахте в това, което се случва в залата, ще дадете някаква яснота и съответно обяснение в пленарната зала какво точно гласуват народните представители. Да повторим още веднъж: господин Иванов взема думата по процедура, при което той няма право по правилник, няма и време. Той прави предложение по същество по проект за решение. Това не се включва в процедурите, за които не се отчита време и не се изисква време.

След като той няма право, но прави предложение, кое подложи на гласуване госпожа Менда Стоянова – неговите уж редакционни предложения, или общото предложение, внесено от

точка първа, в която се казва: Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум това е гласувано, имаме решение в дневния ред, с вносители Иван Николаев Иванов и група народни представители. Това е наименованието на решението, което внасят господин Иван Николаев Иванов и група народни представители. (Шум и реплики

За да няма спор, от повече понякога и боли, но аз ще го прочета още веднъж. До момента имаме следното: „Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум” – чета програмата. Съдържание: „С провеждане на референдума от 27 януари 2013 г. българската демокрация направи нова крачка напред. Резултатът показа, че: - огромна част от българските граждани не приемат строителството на нова ядрена електроцентрала в Белене; мнозинството от хората не се съгласиха да поемат отговорността на държавните институции – Парламент и правителство, при решаването на въпроса за посоката на развитие на ядрената енергетика в България; Народното събрание трябва да се произнесе за темата на референдума в тримесечен срок. Обстоятелството, че законът е предвидил при участие над 20% от избирателите въпросът от допитването отново да се разгледа от Парламента, показва необходимостта от ново решение. За изпълнение на това изискване на закона Народното събрание на Република България приема следното РЕШЕНИЕ: 1. Подкрепя решението на правителството за спиране на проекта за строителство на нова ядрена електроцентрала на площадката „Белене” и настоява за окончателното му прекратяване. 2. Настоява за ускоряване на процедурите по удължаване срока на експлоатация на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”. 3. Настоява правителството да обяви открит международен търг за продажба преди доставката в България на поръчаното, произведено и заплатено оборудване за АЕЦ „Белене”. (Шум и реплики от КБ.) 4. Препоръчва на правителството да обяви открит международен търг за строителство на нова ядрена мощност от поколение 3+ на площадка „Козлодуй”.” Към диспозитива на това решение в изказванията и в дебатите господин Червенкондев предложи да отпадне т. 3. Поставям на гласуване предложението на господин... Подлагам на гласуване предложението на народния представител Червенкондев за отпадане на т. 3 от диспозитива. Колеги, не е гледано решението. Двете гласувания до момента са проведени само по отношение на наименованието на решението, което ние вече още сутринта с приемането на програмата сме приели, така че вървим по съдържанието. Поставям на гласуване предложението на господин Червенкондев за отпадане на т. 3 от решението.

Гласуваме пълната редакция на Проекта за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум. (Шум и реплики от КБ.) Гласуваме пълната редакция, съобразена с приетото от нас решение за отпадане на т. 3.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Няма как да не сме благодарни на ръководството на Народното събрание за прекия му ангажимент към Проекта „Белене”, защото с цялата технология по вземането на решението Вие го направихте уязвимо. Всъщност Вие дадохте всички основания това решение да бъде атакувано. Дали поради некадърие, дали поради неспособност, дали поради стремеж „Белене” да има бъдеще, това е друг въпрос, но Вие създадохте всички условия решението да бъде атакувано. Аз много се надявам, че то не просто ще бъде атакувано, а че ще се оцени по достойнство.

Взимаме решение по стратегически за България въпрос. Пак казвам – добре е, че Вие направихте процедурата уязвима, добре е, че Вие направихте решението уязвимо, за да може българската ядрена енергетика да има своята перспектива в интерес на българските граждани. Защото всичко, което правите днес, е против волята на хората, за която Вие дни наред обяснявахте, че ще я отстоявате. Всички, които излязоха да протестират, излязоха, защото са принудени, защото ги доведохте до мизерия, до глад! Това е основната причина. Вие фалирахте НЕК и това е Вашата отговорност! И сега ще предложите в Народното събрание преструктуриране на НЕК, защото не можете да носите отговорност като правителство за елементарни решения. Като го предложите в Народното събрание, това прерогатив на Народното събрание ли е? Не, разбира се! Но поради некадърието и страха, които са Ви обзели, Вие ще искате парцалката „Народно събрание”, гуменият печат „Народно събрание”, политическият МОЛ „Народно събрание”, което Вие направихте, да вземат такива решения, които са изцяло задължение на изпълнителната власт. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Начинът, по който беше взето това изключително важно решение, е подигравка и с парламентарния правилник,

начинът, по който функционира този парламент, и начинът, по който ще завърши своята работа. С това гласуване Вие доказахте за пореден път, че сте абсолютно глухи към мнението на българските граждани, че не чувате и не разбирате какво Ви казват хората на улицата, какво Ви говорят българите в продължение на четири години, какво Ви казаха 900 хиляди български граждани! Вие сте глухи, затова правителството беше изметено от българските граждани веднъж и ГЕРБ ще бъдат изметени на следващите парламентарни избори! Защото Вие сте тотално неспособни да разберете какво искат хората. Затова този парламент нямаше право да вземе това решение. Един Парламент с 6% рейтинг няма право да обрече бъдещето на България, бъдещето на българите, които са на улиците. Нямахте това право! дали това решение ще бъде решено от Конституционния съд, повод за което дадохте току-що, или от следващия Парламент, но това решение няма да издържи, защото е против интересите на хората и показва Вашата тотална незаинтересованост към бъдещето на България. Затова ще бъдете наказани! Трети отрицателен вот – господин Кутев.

Радвам се, че се разпуска този Парламент, защото в края на краищата едно от хубавите неща, които ще се случат, е, че с голяма част от Вас се виждаме за последен път! Искам обаче да Ви обърна внимание, че както започна Парламентът, така и завършва. Когато дойдохте в Парламента преди четири години, една процедура като хората не можехте да направите. Завършвате по абсолютно същия начин! Нищо не научихте за четири години. Проблемът обаче е, че за тези четири години успяхте да направите куп вреди, поради което сега гласувах отрицателно. Само в енергетиката не знам с какво ще Ви запомнят хората. Аз ще Ви запомня с три неща. Първото от тях е, че успяхте да населите цяла България с фотоволтаици обилно, доста повече отколкото трябва. Погрижихте се за това най-скъпата енергия, която се произвежда в България, обилно да влиза в енергийния микс, с което видяхте сметката на хората и те за това сега са на улицата. Второто, което направихте, е, че продадохте държавния дял от ЕРП-тата, вместо да направите обратното – да ги изкупите и да ги направите изцяло държавни, поради което хората сега са на улицата. И днес приключвате третото си благодеяние към българския народ, като ликвидирате проекта „Белене”.

Колеги, в т. 1, която обсъждаме, освен този проект за решение има и Проект за решение за възобновяване изграждането на нова ядрена електроцентрала.

от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 148-НР от 29 януари 2013 г. на ЦИК,

предизвикала произвеждането на национален референдум; като се съобразява с вота на мнозинството от българските граждани, гласували на проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум в подкрепа на строителството на нова ядрена електроцентрала; като споделя убеждението, че изграждането на нова ядрена електроцентрала съдейства за икономическото и социалното развитие на страната и националната сигурност; като се основава на резултата от проведения национален референдум за изграждането на нова ядрена електроцентрала, Р Е Ш И: 1. Отменя Решение на Народното събрание от 29 март 2012 г. за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка „Белене”. Министерският съвет да отмени свое Решение № 250 от 29 март 2012 г., с което се отменят Решение № 259 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на енергиен обект „Ядрена централа на площадка „Белене” като обект с национално значение и на Решение № 260 на Министерския съвет от 2005 г. за изграждане на ядрена централа на площадка „Белене”. 3. Министерският съвет да предприеме необходимите действия за ускоряване на процедурите по удължаване срока за експлоатация на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”. 4. Министерският съвет и министърът на икономиката, енергетиката и туризма да възобновят изграждането на нова ядрена електроцентрала на площадка „Белене” на площадка „Белене” като: 1. рестартират прилагане на споразумението с изпълнителя на проекта; 2. осигурят финансиране на определеното държавно участие чрез предоставяне на държавни гаранции;

Моля господин Димитров да ни запознае с доклада.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Тъй като има насрочено заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, моля Ви, да разпоредите да не се провежда това заседание. Извън това, което се бяхме договорили и на Председателски съвет, и е прието като дневен ред, свързано с това, което хората искат, във Вътрешната комисия ускорено се вкарва нещо, което искат службите. Предлагаме до края на това Народно събрание да се обсъждат неща, които са за хората, а не са службите. Следващият Парламент спокойно да се занимава с четирите закона за службите. за службите. В съответствие с правилника удължихме заседанието и Ви моля да отмените заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Благодаря Ви. постоянните комисии с определен дневен ред, но няма правомощия да отменя насрочени заседания на постоянните комисии. Господин Димитров, ДИМИТРОВ: Госпожо председател, уважаеми дами и господа, правя процедура за допускане в залата на Димитър Куюмджиев – директор на дирекция „Сигурност на електроснабдяването” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, и Светлана Маринова – началник на отдел в дирекция „Правна” от същото министерство.

На свое извънредно заседание, проведено на 26 февруари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-22, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев на 25 февруари 2013 г. На заседанието присъстваха Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма в оставка, представители на НЕК, БЕХ, ЕСО, Енерго-про ЕАД, ЧЕЗ България, EVN, КНСБ, КРИБ, Българска ветроенергийна асоциация и други. Законопроектът за допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев беше представен от народния представител Мартин Димитров. Според мотивите, изложени от вносителя, предложеният законопроект дава възможност на ДКЕВР да променя цените на електроенергията повече от веднъж годишно като целта на мярката е по-голяма гъвкавост и справедливост в ценообразуването. От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се обявиха в подкрепа на законопроекта. Народният представител Иван Н. Иванов изказа мнение, че текстът на чл. 31а дава възможност за промяна на цените във всеки един момент, което може да предизвика проблеми за бизнеса при планиране на разходите. В хода на дискусията всички народни представители, членове на комисията, се обединиха законопроектът за допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев, да бъде приет от Народното събрание на две гласувания в едно заседание, като към този доклад се приложи и проект на доклад за второ гласуване, в който да се отразят приетите с пълно единодушие предложения. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 20 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-22, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев на 25 февруари 2013 г.” Благодаря. Откривам дискусията. Имате думата за изказвания.

Благодаря Ви, госпожо председател. Извинявам се, че така късно реагирах, но мислех, че поне вносителите ще обяснят какво правим – за какво внасяме този закон и какво решаваме с това предложение?

разгледахме го в комисията, днес влиза в залата. Ако сега не намерите време да излезете на тази трибуна и да кажете какво целим с всичко това, което се случва, според мен няма да е честно нито към колегите, които са в залата, нито към тези, които в момента настояват да се приеме такъв закон. Затова си позволявам да взема думата и да кажа няколко думи. думи. Уважаеми колеги, с този закон възниква въпросът защо има протестиращи на улицата, какво правят хората на улицата и защо днес те искат да има изменение и допълнение на Закона за енергетиката в Глава „Държавна комисия за енергийно и водно регулиране и техните правомощия”? Ако смятате, че не искате да чуете проблемите, с които хората излязоха на улицата и ги представят пред нас, аз да Ви кажа. Има протестиращи, защото безработицата е много висока; има протестиращи, защото икономиката е спряла, в колапс е; има протестиращи, защото доходите

Според мен, ако в момента днес им кажем, че основната вина е в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, ще излъжем хората, а аз не искам това да се случи. Според мен основната причина, за да се случи това, е некомпетентното управление на всички министерства от това управление,

и много назад и ще Ви кажа какво предлагам аз – това, което Вие в момента казвате. Уважаеми колеги, няма как днес да не чуете и нашите аргументи, защото само преди 4 години, когато от тази трибуна Ви казахме, че за да се вземат компетентни решения в енергетиката, трябва да има назначени компетентни и авторитетни Това че в парламентарната Ви група си имате председател на групата, който подвиква през цялото време и се занимава със селскостопанска авиация, си е Ваш проблем.

Няма никъде в живота, в случая, уважаеми колеги, Вие да назначавате в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране човек, който определя всички цени, свързани с топлоенергията, човек, който смятахте, че е компетентен и изведнъж да излезе Вашият премиер и да каже: „Ще го омета”. Задаваме си въпроса: дали сега назначеното от Вас лице в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране вдъхва доверие или вдъхва некомпетентност също, уважаеми колеги? Дали тази госпожа в момента, която се е занимавала с продажба на цигари, е в състояние, след като променим този законопроект, така както Вие предлагате, да е в състояние да направи така, че цените на електроенергията да са такива, каквито се изискват според доходите на хората? Аз се съмнявам, уважаеми колеги. Не искам да Ви обяснявам по-нататък за компетентността на хората, които се занимават с енергетиката в Парламента, не искам да се занимавам с компетентността и на министъра, защото той явно не можа да разбере, че политиката в енергетиката се води от

научихте се още едно нещо, което е много лошо – да отменяте такива параграфи, които предишното управление е приемало. Сега ще Ви кажа за кой параграф става въпрос.

7а. Чета Ви дословно, за да разберете защо на улицата има хора, защо министърът не си е свършил работата. „(1) За защита интересите на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създава Обществен съвет като консултативно звено за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра, определена от този закон.” Повтарям, „(2) В състава на Обществения съвет по ал. 1 се включват представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, потребителски сдружения, научни съюзи, синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел.” Всички тези хора в момента са на улицата, а те трябваше да бъдат при министъра в този Обществен съвет, за да могат прозрачно да разберат какво правите Вие през тези четири години. „(3) Общественият съвет по ал. 1 се създава със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. (4) Със заповедта по ал. 3 се определят въпросите, които Общественият съвет разглежда, както и условията и реда за осъществяване на неговата дейност.”

От тройната коалиция, уважаеми колеги, за да има прозрачност, за да има приемственост, за да можете и Вие днес, с ясно съзнание и с лице да излезете и да кажете: такъв съвет, имаше го в министерството, уважаеми дами и господа, граждани, Вашите представители знаеха какво правим ние”. Но Вие ги скрихте, за да може днес да говорите, че заместник-председателя на директора на АЕЦ-а е продал ядрено гориво, което е било купено за един милион, за 36 хил. евро. Ваш човек, Вие го назначихте. Вървете и питайте дали е продал или не. Уважаеми колеги, по-фрапиращото в 14.07.2012 г., по време на изменение и допълнение на закона, е отменен

в бързината от вчера сме пропуснали да дадем срок за изпълнение на заповедта, която трябва да издаде министърът на икономиката, енергетиката, моята молба е: госпожо председател, ако искате още сега, ако искате между първо и второ четене – предлагам в заключителна разпоредба да се създаде § 3: „§ 3. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма създава Обществения съвет по чл. 7а в едномесечен срок от влизане в сила на този закон”, за да може тези протестиращи хора, заедно с всички синдикални организации, които в момента се чудят по какъв начин да се оправдаят, че не са участвали във взимането на определени решения в управлението на страната, да влязат и да участват в Консултативния съвет, за да разберат какво работи изпълнителната власт в тази държава. Няколко думи за предложението, което правим в момента в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Уважаеми колеги, предложението е адекватно на натиска от улицата, но в него има много пропуски. В предложението в момента най-популистки ние казваме: „Държавната комисия по енергийно и водно регулиране има право веднага” даже вчера имаше и допълнение към предложенията – „има право за изменение на цените на енергията”. Но тук не даваме критерии, по които Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да прави измененията в цените на електроенергията, допускайки че тези цени ще вървят само надолу. Вчера Движението за права и свободи и аз предложих поне във всеки един от текстовете да го има израза: „при отчитане и осигуряване баланса и отчитане интересите на енергийните предприятия и клиентите”. Ако все пак прецените и в чл. 31, ал. 1 можем да запишем: „Комисията има право да изменя след регулаторен одит на енергийните предприятия утвърдените цени на електрическата енергия по време на ценовия период и като ...” и продължаваме нататък, тогава ще бъдем Народно събрание, което уважава себе си и приема закони, отчитайки всички необходимости. ще се окаже, че сме родили нещо, което няма да е в полза нито на нас, нито на улицата. Благодаря Ви.

Няма значение! Въпросът е главно, когато се говори от тази трибуна, кой с какво се е занимавал – от нас всеки с нещо се е занимавал – спорт, негова работа си е, стига, повтарям, стига да няма конфликт на интереси, когато се обсъжда дадена тема. Тук се цитира и се дават някакви квалификации за директора на Атомната централа. Човекът може да е работил всичко. Дали може да завива бушони, си е негов проблем. Въпросът е да не краде. Защото много от специалистите, които казват, че са много големи специалисти в енергетиката, точно затова отидоха на тези места – за да крадат. Когато говорят от тази трибуна да бъдат така добри и да кажат имат ли конфликт на интереси – тези, които говорят оттук и свързани с тях лица, имат ли нещо в енергетиката? Още повече, когато предлагат промени

Не би трябвало всяка тема да се превръща в повод за тежко противопоставяне между парламентарните групи. Този законопроект за мен е принципен

Това означава, че всъщност могат да определят цените, но веднъж годишно. Затова разпоредбата, която въвеждаме ги натоварва с много по-голяма отговорност. Тук колегата Рамадан Аталай беше прав. Оттук нататък, колеги, е страшно важно кои ще бъдат в този регулатор. Както могат да намаляват цените, така могат да ги увеличават. И никой няма право на грешки. Няма значение кой ще управлява утре, няма значение кой ще ги назначава. С текста, който ние консенсусно сме предложили сега пред Вас,

Затова е страшно кои са хората вътре. Те трябва да бъдат избрани и да са принципни, да са морални, да имат обществен авторитет, да носят отговорност. Това е начинът да се отговори на консенсуса, който постигнахме при Президента – Синята коалиция, ГЕРБ, БСП, ДПС, в опита да бъде намалена цената на тока още през месец март и да се използват всички резерви. Резервите са в няколко посоки – ДКЕВР може да ги използва през промяна на ценовия микс, през намаляване на допустимите загуби, които да участват в по-малка степен в цената. При това най-евтиния ток да не бъде обект на износ и на бих казал на доста съмнителни на момента сделки. Специално искам да се обърна към колегата Аталай. Господин Аталай, много важно е този законопроект да мине на две четения и да бъде обнародван утре в „Държавен вестник”, за което е създадена необходимата организация. Ако Вие правите допълнителни редакционни предложения, сега госпожа Стоянова ще се обърне към мен, че при това положение няма да може да мине на две четения и съответно утре да бъде обнародван в „Държавен вестник”. теми сме имали различия с Вас и с другите колеги, но призовавам Вас – персонално, и целия Парламент да се държим в тази тежка ситуация максимално отговорно

За да не бъдем обект на такива упреци, които често не са справедливи, се обръщам към всички и първо към Вас, господин Аталай, общественият съвет, който предлагате, е правилен.

защото ако не са там, то ще търси друг начин да изяви своята позиция. Най-добрата позиция трябва да е изявена в процес на консултации, по най-отговорния и пряк начин. Господин Аталай, Вашето предложение е подкрепено и ще бъде гласувано, но Ви моля за редакциите. Ако искате да има джентълменско споразумение, тук да стане министърът, да каже, че ще бъде направен този съвет в едномесечен срок, да го каже като обещание

пред обществото, пред протестиращите и пред българския президент Плевнелиев. Благодаря Ви, дами и господа.

Уважаеми господин Димитров, готов съм да оттегля своите предложения, но искам да подсетя групата на ГЕРБ,

и така нататък, всички онези необходими критерии, които са необходими, за да се представи пред обществеността каква точно е цената на електроенергията, господин Димитров.

Уважаеми господин Димитров, по принцип съм съгласен с това, което казахте, но имаме няколко въпроса към Вас. Ако успеете да ми отговорите, ще бъда доволен. Ние ще подкрепим направеното предложение. Това беше и позицията на Да, трябва да се приеме това решение това е един нормален изход от ситуацията – да има право ДКЕВР да преразглежда свои решения повече от един път в годината. Аз питам: защо само в тази част, Вие като председател, като мнозинство с ГЕРБ, приехте предложенията на протестиращите?

Това е единият ми въпрос. Ако трябва да бъдем последователни в позицията на това Народно събрание и да свършим поне малко ползотворна работа в края на мандата си, защо не приехме това предложение? Мисля, че нямаше да има кой знае какви дебати. Явно се робува отново на това да се приемат предложения, които са дадени единствено от мнозинството. Не го правете поне в края на мандата! И друго, казахте, че с това решение не само веднъж в годината, но да имат право неколкократно да вземат решение за цената на тока – хората трябва да носят отговорността си,

и на всички останали членове на ДКЕВР? Питам един съпредседател на Парламентарната група на ГЕРБ: счита ли той, че тези хора

Ще продължа, госпожо председател, уважаеми колеги, това, което господин Мутафчиев зададе като въпроси. Факт е, че законопроектът трябва да бъде приет, но очевидно е факт, че когато работим под натиск и когато бързаме – на коляно, правим неща, които са половинчати. Никой в момента не припомня дискусията от лятото на миналата година, в която мотивацията на членовете на ДКЕВР беше поставена под съмнение, след като законодателно се реши, че техните заплати са функция на средното възнаграждение в сектора. Тук се пита: доколко е обективен този член на комисията, след като колкото по-големи заплати се вземат в сектора, той взема по-голяма заплата? Ние не решаваме това и ще се наложи следващият парламент да решава. Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Първо, мога с чисто сърце да Ви кажа, защото човек може да гарантира само за себе си, че нямам никакви интереси в енергетиката. Хората, които ме познават, знаят, че това е така и мисля, че и Вие знаете, че това е така. Хубаво е, между другото, хората, които са в тези комисии, да могат да кажат същото нещо, което казвам и аз, че нямат интереси и единственият интерес, който би трябвало да защитават, е общественият. Би трябвало хората, които са в подобна комисия като Комисията по икономика, енергетика и туризъм, да могат с чисто сърце да заявят такова нещо. нещо. По отношение на ДКЕВР. Господин Мутафчиев, нямам никакво доверие в хората, които в момента са в ДКЕВР – никакво доверие. Затова и преди около една година поискахме те да бъдат избирани от Народното събрание в открита публична процедура, в която да им се задават въпроси, те да отговарят – в целия този процес, но това предложение не беше прието. Аз знам, че ГЕРБ не го подкрепиха, не си спомням Вие как гласувахте. Това също е интересна тема, но ще проверя, след като повдигате темата оттук. По отношение на предложението на господин Анастасов. Колеги, по отношение на топлоенергетиката и топлоснабдяването – ние водим този дебат от няколко години, правим малки стъпки, защото е страшно опасно някои добри идеи – смятаме ги за добри, да доведат до много лоши резултати. Господин Петър Димитров участва в този дебат от страна на БСП, господин Червенкондев – от страна на ГЕРБ, събираме се и десетки пъти обсъждаме идеи. Това, което господин Анастасов е предложил, са много добри пожелания. Въпросът е, че практическата реализация е страшно спорна и ще дам само един пример.

самата „Топлофикация – София” – всички ще изпратят становища и ще ги разгледаме много внимателно. Ако се случи така, че парламентът продължи повече своята работа, което в един момент ще бъде в ръцете само на президента Плевнелиев, няма проблем, но след едно сериозно обсъждане – не може на крак и на коляно предложенията да бъдат разгледани, заедно с други, които КНСБ направи и които КНСБ внесе. по въпроса, който ние сега предлагаме, се ограничаваме само в един текст, защото в такава екстремна ситуация трябва да се предлагат само безспорни неща, по които да се постигне по-голямо съгласие между народните представители и различните групи. Благодаря

Госпожо председател, дами и господа народни представители! Вземам думата по начина на водене, защото в мен има два документа

В този документ, който е с входящ номер, който е законният номер, подписан лично от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, в него фигурира моят законопроект. Поради което този дневен ред е невалиден и недействителен, и всички решения, които са приети днес, ще бъдат недействителни по този начин,

няма заведен втори дневен ред, проверил съм в Деловодството. (Шум и реплики.) Както и да Ви обясня това, което е въведено в Деловодството –е истината. Как да Ви го обяснявам повече? Иначе, аз мога да си напиша колкото искате писма и в момента ще Ви взема на всички и апартаментите, и самолетите, и подводниците, и ракетите.

към десетките, стотиците хиляди хора. Искам да Ви кажа, че моят законопроект от снощи не е мой, той е на протестиращите – на осем организации

Този човек няма място в тази зала – този чиновник, който обиди българските граждани, а Вие сте го допуснали тук. Той трябва да бъде уволнен и препоръчвам на министъра да го уволни, заради това че обиди хората, които са на улицата, на „сладурковци”. Нека да отиде и да им го каже там. Що се касае до законопроектите, това, което са предложили хората. Госпожо председател, народни представители! Над 600 подписа са събрани снощи там – над 600! Вярвайте, че до неделя вечерта ще бъдат десетки хиляди.

Първо, да спрем да закрепостяваме хората към парното. Когато някой се откаже, да не плаща пак една трета от таксата си – това го искаме. Второ, да има индивидуални договори да има индивидуални договори – това трябва да бъде решено законово. Трето, да могат хората, които решат да продължат да използват дяловото разпределение, да си определят те човека, който да го определя. Когато в един вход има консенсус от 100 човека и определят, примерно Вас да определяте, имат доверие на Вас, Вие минавате, определяте, разпределяте парите – и толкоз! Това е решението. И не на последно място по важност – това, което се каза за стотиците левове. Не сте прави, и ще Ви обясня защо! Аз също водих сериозен диспут с тези експерти. Те ми казаха простичко нещо – когато отивам да си купя хляба, никой не ми казва: „Трябва да платиш такса за пещта, където съм го пекъл. Никъде не трябва да платиш такса за кантара, на който ще го премеря, нито ще трябва да платиш такса за опаковането”. Ти плащаш една-единствена такса и всеки, който ти слага уредите, ползваш тази услуга. На теб ти се продава с уредите. Автомобилът, когато го купуваш, имаш километраж. Ти не плащаш освен автомобила отделно и километраж. Много примери трябва да дадем. Затова пак подчертавам, това, което се прави в момента – да има две гледни точки, да се разделят хората един срещу друг, това няма да се постигне, защото вече и от Пловдив, и от Русе, и от много други места тази подписка върви. Подчертавам: не съм аз авторът, но ги подкрепям с две ръце. Това са умни мисли на хора експерти, които са го преживели. Те живеят с мизерни средства и ако ние тук получаваме баснословни заплати спрямо техните (реплики), спрямо техните, за тях всяка стотинка е ценна! Още веднъж подчертавам помислете по-бързо да бъде решен въпросът. Заставете Вашите все още министри да си придвижат бързо въпроса, за да може да бъде разгледан не по-късно от утре сутрин, до 10,00 ч. – да свика комисията Мартин Димитров. Това е нашето послание. Иначе улицата много добре знае кои не искат да приемат този закон. Те вчера бяха там – осем души. Това, че медиите не го отразиха, няма значение. Хората го знаят! Хората са стигнали до долу, до тях и знаят кои са гласували за отлагането и за отхвърлянето реално на този закон. Мислете! Да знаете, че този закон за ДКЕВР ние ще го приемем, разбира се, защото е част от техните искания! Затова не съм го внесъл, защото това беше почти същият текст, както Вашият, за да не се дублираме.

Анастасов ли си все още?! Да, защото при нас вече си объркахме имената. Нали знаете от този период досега как е? Извинявайте, ако евентуално нещо съм Ви засегнал. Уважаеми колеги, много е хубаво днес да застанеш на тази трибуна и да отправиш такива послания, че да те чуят на „Орлов мост”. Това не е полезно за България! Това, което Вие предлагате, господин Анастасов – наблягам, няма как да се случи, ако не накарате хората да влязат в излишни разходи. Таксите, които Вие плащате по изискване на Европейския съюз, бяха разпределени, за да се знае кой, къде, какво плаща. Ако искате, погледнете таксите и ще видите, че ЕVN взема 5,70 лв. от 100 лв. платени, останалите пари ги вземат всички държавни предприятия – от производството, през НЕК, през ЕСО и нататък. Защо не говорите какво е управлението на държавата към Националната електрическа компания и към всичко това? Министърът много добре говореше, докато не беше послушал бившите милиционери, за да излезе по телевизията и да говори милиционерски! Той иначе е експерт в тази насока. Колкото до парното, господин Анастасов, всичко това, за да се случи, е необходимо вертикалните щрангове да се изкарат на входа, да се сложи на входа на всеки апартамент онзи уред, който отчита топлинната енергия, която влиза в апартамента, и оттам нататък може да имат хората претенции и да не си плащат сградна инсталация. Че днес има грешки в сградните инсталации, които са определени, това е факт, но, уважаеми колеги, ако искате да имаме доблест, чест и хората да имат уважение към институцията Народно събрание и към народните представители, не към нас, не към мен, не към господин Велчев, а към институцията, към народния представител, да престанем да говорим популистки! Благодаря Ви.

за всички... Второ, като реплика на господин Анастасов – уважаеми господин Анастасов, в момента Вие сам казахте, че този законопроект не е Ваш, а на осем организации, съответно на гражданите и обществото. Моите уважения към всички тях, към Вас! Молбата ми е следната. По тази тема в Икономическата комисия направихме няколко заседания, изслушване, няколко кръгли маси с участието на много потребителски и обществени организации, както и експерти. Наистина прибързано решение, което е обосновано на някакъв натиск и популизъм, може да има и някакви изключително опасни последствия. Затова предлагам нека, първо, Вашите експерти, освен Вас, нека господин Овчаров, господин Петър Димитров, други Ваши експерти, които са участвали в управлението на енергетиката, се разпишат под тези текстове или да седнем да ги обсъдим. Готов съм още днес, още утре – да намерим консенсуса. Да видим опасно ли е, или не това за енергетиката и да намерим правилните решения. Ние напълно сме „за”. Както каза и господин Мартин Димитров в абсолютно широк политически консенсус търсихме тези решения, с участието на господин Петър Димитров, госпожа Нинова идва на предните кръгли маси, така че никой не бяга от тази отговорност. Трябва да знаем каква е реалността, действителността и да вземем умните решения. От прибързано решение има опасност да се срине топлоенергетиката, енергетиката като цяло. Аз Ви призовавам

но конкретно да погледнат всеки текст, европейските директиви и да видим нещо не им ли противоречи. Не можем от днес за утре, според мен, в рамките на един широк обществен консенсус,

Първо – на господин Рамадан Аталай. Това не е популизъм. Това е внасяне на закон от хората и това са хиляди хора, желаещи да се промени. Това е минало, това е това е изстрадано. Въпросът за отоплителните тела и за тръбите може да бъде поставен със същата сила и за водопроводните тръби, и за електрическата инсталация. Що се касае до Вашия въпрос, ще Ви кажа всяко предложение, то не е направено днес, все още не е направено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Към момента все още не е направено такова предложение за някакво си, каквото и да е било изменение по моето предложение, и по-точно по предложенията на хората. Една дума няма! И те няма да отидат в министерството при експертите, а ще получат първо тяхното становище. Няма какво да разговарят! Искат писмено, черно на бяло да бъде. И да ми седят тук в залата хора, които ги обиждат! Те нямат намерение да седнат с хората, които ги обиждат! (Реплики.) Да, така е! Такива наглеци нямат място! И аз си държа на думата. Нека, който иска да заведе дело срещу мен – дали е наглец, или не е наглец. Аз заявявам, че този човек е наглец!

за парно. Подчертавам, че ако иска министерството да си свърши работата, да ги застави тази нощ да работят и утре да излязат с писмено становище не по-късно от 8,00 ч., за да го внесат в Народното събрание. Аз мисля, че това може да го възложи министърът в оставка. Следващо изказване – господин Иван Иванов.

Още в началото на изказването си ще заявя, че подкрепям направеното предложение от моите колеги Мартин Димитров и Диан Червенкондев. Едновременно с това съм длъжен да изкажа и някои забележки, защото текстът, който приемаме, действително крие рискове в себе си. На първо място, текстът дава много широки правомощия на Комисията за енергийно и водно регулиране. В това отношение се крие съвсем съществен риск, особено на фона на това, което каза господин Мартин Димитров. Той заяви в отговор на отправена към него реплика, че няма никакво доверие в членовете на комисията. Всъщност именно с тези текстове ние даваме сериозни правомощия за бързо решаване на определени въпроси на същия състав на комисията, като разчитаме тя да излезе с решение, очевидно още в утрешния ден, след публикуване в „Държавен вестник” на промените в Закона за енергетиката. Това, първо. Второ, текстовете включват в себе си ал. 2, която наистина може да има негативни последици. Казано е, че в тези случаи комисията може да приеме съкратени процедури и срокове. Когато са разписани процедурите, очевидно се има предвид да бъдат защитени всички интереси на обществото най-общо. Съкратените процедури, вземането на решения за 24 часа рискува действително решението да не бъде в интерес най-общо на обществото или да бъде в нечий интерес, но след това да се разбере, че създава един дисбаланс. На трето място, няма изразени ясни критерии относно това как комисията в такива съкратени срокове ще взема такива важни решения. И в трите точки – първа, втора и трета, аргументът, при който трябва да се отчете вземането на решенията или принципа е принципът за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите. Това го има, не знам защо се повтаря в първа, във втора и в трета точка, след като можеше да се изнесе отпред, в началото на ал. 1. 1. Тези принципи често пъти са много субективни. Дори в пресата през последните дни се говореше, че в момента Държавната комисия по енергийно и водно регулиране се е оформила като четири лобита, воюващи помежду си. Ако има дори и малко истина в това твърдение, аз наистина не знам как ще бъде защитен този баланс на интересите между предприятията и клиентите. И на последно място, даването на права на комисията да взема решения във всеки един момент също противоречи на една здрава логика. Досега това се разрешаваше веднъж годишно – от 1 юли на текущата година, до 1 юли на следващата година. Аз бих приел да бъде веднъж на тримесечие, както е за цените на природния газ. Но да се дава възможност, буквално във всеки момент, да се променят цените, това може да доведе до засягане действително на дребния дребния и семеен бизнес, който все още продължава да бъде ползвател на енергия, която е на регулирания пазар. създава действително една несигурност относно как и кога ще се променят цените. Още повече, всички ние в момента сме напълно убедени, че комисията утре ще вземе решение за намаляване цената на електроенергията, но нищо не гарантира, че следващото решение няма да бъде в обратна посока. Никъде не личи, че решенията могат да бъдат вземани само в тази посока. Както се казва, при съкратените процедури, може да се стигне точно в обратна ситуация. Тъй като обаче, и с това завършвам, ние се намираме в извънредна ситуация, последните дни на това Народно събрание и форсмажорни обстоятелства – натискът на хората, които протестират, аз отново заявявам, че подкрепям направеното предложение. Моите забележки по-скоро бих желал да бъдат

Реплики? Няма. Има ли други желаещи за изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване.

относно Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-22, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев на 25 февруари 2013 г. „Закон за допълнение на Закона за енергетиката.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Гласуваме наименованието на закона.

Заглавието е прието. като консултативно звено за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра, определена в този закон. (2) В състава на Обществения съвет по ал. 1 се включват представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, потребителски сдружения, научни съюзи, синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел. (3) Общественият съвет по ал. 1 се създава със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Комисията има право да изменя утвърдените цени на електрическата енергия по време на ценовия период, като: 1. изменя разполагаемостта по чл. 21, ал. 1, т. 21, както и количеството електрическа енергия на обществения доставчик, в съответствие с които производителите и/или общественият доставчик са длъжни да сключват сделки с крайните снабдители, при съобразяване с енергийния баланс с цел осигуряване на максимална защита на интересите на крайните клиенти и при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите; 2. изменя размера на технологични разходи на енергийните предприятия при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, като определя целевите им стойности при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите; 3. изменя признатия размер на други ценообразуващи елементи при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите. (2) случаите по ал. 1 комисията може да приеме съкратени процедури и срокове. (3) Решението за изменение на цените влиза в сила от деня на приемането му от комисията.”

Господин докладващ, господин министър! Докладвали сте текста. Дадох думата за редакционни предложения. Те могат да се правят само от народни представители. Има ли народни представители, които предлагат редакция по законопроекта? Няма. Поставям на гласуване § 2 в редакцията по доклада на комисията.

няма. Предложението е прието единодушно. Съгласно приетото от нас решение за удължаване на времето днес до окончателното гласуване на този законопроект, следва да прекратя пленарното заседание. Утре – пленарен ден с точка първа – Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Закривам заседанието.